на криза много теми потъват в политическото говорене. Междувременно обаче много фирми фалират, хората остават на улицата без алтернатива, без перспектива и най-вече без доходи. Какво се случва, когато работниците и служителите са изработили, но не са получили възнагражденията си? Някои от големите кредитори на изпадналата в затруднение фирма, например енергийно дружество, ВиК, мобилен оператор или някой друг монополист, завежда съдебен иск за обявяване на длъжника в несъстоятелност. Това на практика е един продължителен процес без предизвестен край както за собствениците на задлъжнялата фирма, така и за кредитора, но най-вече за работниците и служителите на тази фирма. Затова през 2004 г. от тогавашното Народно събрание е приет Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. В закона е предвиден буферен фонд, от който да се изплащат тези забавени заплати Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. В него работодателите – физически и юридически лица, се задължават да внасят ежемесечни вноски за своите работници и служители. Те се събират по реда за внасяне на осигурителните вноски от Националната агенция за приходите, която от своя страна ежедневно превежда средствата в специална сметка в Българската народна банка. Така събраните за сметка на работодателите средства в този фонд служат за солидарно преодоляване на част от неблагоприятните последици за работниците и служителите от несъстоятелността или по-скоро от фалита на техните работодатели. Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 5 на този закон невнасянето на вноски от работодателя не лишава правоимащите работници и служители от гарантираните вземания. Законът определя отчисленията на работодателите да зависят от размера на заплатата на работника или служителя. При създаването на фонда вноската е определена на 0,5% от заплатата, четири години по-късно е намалена, а през 2011 г. е напълно премахната. Премахната е не защото няма нужда от такъв фонд, напротив – 2011 и 2012 г. са годините, в които има бум на фалитите, прекратяването е, защото средствата във фонда са предостатъчни. Той е набъбнал на над 220 милиона, ползва малка част за компенсации на работниците и служителите. Защо е така? Фалити и обявяване в несъстоятелност има, неизплатени заплати има, пари във фонда има, а не се изплаща дължимото. За да си отговорим на този въпрос, е достатъчно да погледнем в отчетите на Националния осигурителен институт, където ясно и категорично е записано, че фирмите, изпаднали в несъстоятелност, не покриват изискванията за плащане на гарантираните вземания на работниците и служителите им от този фонд. Фалиралите фирми много често не си правят труда да създават необходимите документи, с които да доказват дължимите възнаграждения, а в съда делата за обявяване в несъстоятелност вървят в продължение на години. Ясно е, че са необходими промени. Какво е гарантирано от фонда? Гарантирани от фонда вземания на работници и служители са начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални или колективни трудови договори. В това число се включват неизплатената основна заплата, допълнителните възнаграждения, дължими средства по силата на нормативен акт или предвидени в колективен трудов договор, или в самия трудов договор, например предвидените средства за храна, облекло и така нататък, както и паричните обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт, например обезщетенията при командироване, трудоустрояване и др. предложени от вносителите? С тях се цели да се гарантират социалните права на работниците и служителите при по-специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения при неплатежоспособност на работодателя. Предвижда се работниците да могат да ползват права по този закон, при условие че работодателят е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, а не шест месеца, както е досега. И още – да се увеличи размерът на гарантираните вземания от три на шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. Увеличава се и максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1000 на 1200 лв. Предложения в този дух са направени от левицата и в предходното Народно събрание, но тогава мнозинството още на първо четене отхвърля предложението за промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, въпреки че и тогавашните предложения са целели увеличаване режима за изплащане на дължимите обезщетения. Какви са били мотивите? Не се е състоял сериозен дебат по темата, а единствените споменати мотиви са, че няма разчети как промените ще се отразят върху бюджета на фонда и са изразени опасения от бъдещи злоупотреби и източване на фонда чрез умишлени фалити. Няма как да не спомена, че предлаганите изменения в никакъв случай не противоречат на международните изисквания, дори са в пълно съответствие с директивите на Европейския съюз за закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, а финансовите изменения на сега предложените мерки са твърде скромни и са във възможностите на бюджета на Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите. Фондът разполага със значителен ресурс и за тази, и за следващите години. В него към момента има свободни около 220 млн. лв. Предварителните изчисления показват, че тези изменения ще струват на фонда около 500 хил. лв. за 2013 г. и около 2 млн. лв. за следващата 2014 г. Това не може да се счита за значим разход, дори напротив – наличният финансов ресурс показва, че има резерви за гарантиране на подходяща социална закрила на осигурените за този риск лица. Няма как да не спомена опасението си, че с предлаганите изменения се увеличава размерът на възможното обезщетение и се удвоява срокът за възможното плащане, но за сметка на това, ако фирмата в несъстоятелност не е функционирала поне 12 месеца,

С цялото ми уважение към работодателите като цяло и към национално представените работодателски организации, с цялото ми уважение към тяхната решаваща роля на пазара на труда, а също и при набирането на средства във фонда, няма как да не отбележа, че за работодателите ще е по-изгодно възнаграждение да не се изплаща от този фонд в сериозни размери и за сериозни периоди, защото това ще доведе до възобновяване на отчисленията към гаранционния фонд.

да се премахнат всички изкуствено създадени или неизпълними административни пречки за ефикасно ползване на фонда по предназначение и той да започне наистина да осигурява защита на вземанията на работниците и служителите. вниманието да стои необходимостта от социална закрила на работещите при неплатежоспособност на фирмата, която ги е наела, а не стабилността на фонда или значимостта му за правителствената фискална политика. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Стоилов. Има ли реплики към изказването на народния представител

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата, за да подкрепя законопроекта и да изкажа личното си удовлетворение, че с работата че с работата си от началото на мандата ние обличаме в закони редица социални мерки, които реално да дадат възможност на хората да си отдъхнат от едно трудно икономическо състояние, до което преждеуправляващите доведоха държавата законодателни инициативи, към които същата тази политическа партия трябваше да прояви съпричастност, но тях, за съжаление, отново ги няма в залата. Уважаеми колеги, сигурна съм, че всеки един от нас ще подкрепи предложения законопроект, защото, на първо място, с него ще дадем възможност да се повиши степента на социална закрила на работници и служители при евентуална неплатежоспособност на работодателя им. С промените ще подобрим целенасочеността на средствата от фонда за гарантиране на вземания най-вече във времена на икономическа криза. Стъпка по стъпка връщаме България на хората, връщаме я към същността й на социална държава, която е на страната на хората – социална държава, която полага грижи за всеки един свой гражданин, особено за най-уязвимите групи. Както казах, нашата подкрепа за законопроекта гарантира социалните права на работници и служители при несъстоятелност на работодателя. Промените в закона ще отразят по-адекватно решаването на проблемите, с които се сблъскват работници и служители в предприятия и фирми в несъстоятелност, както и ще позволят ефективно постигане на залегналите цели в закона. Обръщам специално внимание, че конституционно право на всеки един е да получава възнаграждение за положен труд. Ние ще осигурим възможност обхватът на закона да покрие всички случаи на значително забавяне на започване на процедура по несъстоятелност, при които е налице и забавяне на изплащането на месечни възнаграждения. Поставям акцент и върху предложението максималният размер на гарантираните вземания да се промени от 1000 на 1200 лв., което означава ръст с 20%. Тази стъпка постига по-висока степен на социална защита на работници и служители при настъпване на несъстоятелност на работодателя. Това увеличение ще отрази настъпили изменения в покупателната способност на българина, който през последните години вижда как цените растат, но не и заплатата му. Заложеното в законопроекта увеличение гарантира съхранение на стойността на изработените от работници и служители месечни възнаграждения. Тези промени ще дадат на практика реална възможност на хората да се възползват от закона. Неговата задача от тук нататък е да подпомага нашите съграждани в труден момент. С промените, които ще гласуваме фондът, създаден да гарантира вземанията, на практика ще работи и ще бъде ефективен. Тази гаранция е изключително важна, защото в условия на криза дава жизненоважна глътка въздух на хората да се възползват от законово регламентирани права, но досега трудно са стигали до тях; гаранция, която да върне у хората доверието, че държавата е на тяхна страна; гаранция, която да вдъхне кураж на всички. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Пенева. Има ли реплики към изказването на народния представител Жара Пенева? Няма. Имате възможност за други изказвания. Заповядайте, госпожо Нинова.

Това е поредният закон от социалния пакет, който разглеждаме с Вас тук, в залата, и който Комисията по труда и социалната политика прие, разбира се, в изпълнение на програмата на правителството. само ще припомня, че за около месец и половина работа успяхме да увеличим помощите за майчинство, енергийните помощи, помощта за първокласници, да премахнем данък „колиба” и да приемем целия пакет, с който подпомагаме младежката заетост, тоест помогнахме на около 900 хиляди българи чрез нашата законодателна работа. Това е поредният закон, чрез който сме ориентирани към помощ на определена група български граждани. Това са работниците, които след като са си изработили възнаграждението, фирмата е фалирала, те не са го получили и са оставени на произвола да си търсят вземанията от фирмата по съдебен ред. С тези промени искаме да кажем, че те вече не са оставени сами и държавата ще им гарантира това, което са изработили, да го получат, при това да го получат за по-дълъг срок от време – вместо за три – за шест месеца, и в по-голям размер вместо по 1000 лв. максимално на месец – по 1200 лв. максимално на месец. Отново искам да използват трибуната, за да опровергая обвиненията на наши опоненти – икономисти и анализатори на икономическата среда и на състоянието в бюджета и да ги уверя, че тези разходи не променят параметрите на Бюджет 2013. Във фонда, който е държавен, създаден специално за обезщетения на работници при фалити,

Ще Ви запозная с няколко конкретни числа, за да убедя Вас, нашите зрители и слушатели, че тези плащания по никакъв начин не рискуват нито финансовата стабилност на държавата, нито изискват актуализация на бюджета.

а са разходени 6 млн. 63 хил. 534 лв. Следователно ресурсът на фонда не е използван напълно, особено в условия на криза, когато много фирми фалираха и много работници бяха оставени без обезщетения. Искам да Ви кажа и друга една статистика. Към 1 юли 2013 г. в открито производство по несъстоятелност и отпуснато гарантирано вземане се намират 24 фирми, 213 лица – според мен са малко, към тази дата – първи юли 2013 г., са подали заявления да се възползват от обезщетенията по фонда. За Ваша информация, няма да казвам имената на фирмите, но те са от цялата страна: Плевен, Русе, Бургас, Варна, София, Добрич, Велико Търново, Своге, София област, Пловдив, Монтана и така

В Социалната комисия имаше различни изказвания и опасения от работодателски и синдикални организации. Ние ще ги вземем предвид и между първо и второ четене ще ги отбележим в законопроекта. Ако мога да обобщя опасенията на повечето участници в дискусията при нас в комисията, в едно опасение, то беше насочено към страхове, че може да се злоупотребява с фонда – от некоректни работодатели, от умишлени фалити, за да се източват пари от фонда уж за обезщетения на работниците, загубили парите си. Затова задавам въпрос към госпожа Караиванова – подуправител на фонда: моля да обясните на нас и на всички какви са гаранциите, заложени в закона и в практиката на фонда, че средствата се контролират, че се разходват законосъобразно и преди всичко – в интерес на работниците, останали в безпомощно състояние, принудени сами по исков ред години наред да търсят правата си от работодателите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Преди да дам думата на госпожа Караиванова, да попитам има ли реплики към изказването на госпожа Нинова?

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дянкова – заместник-министър, госпожо Елкова – заместник-министър, колеги! Бих искала, първо, да дам допълнителни пояснения, които в тази зала не бяха чути по отношение дейността на Фонда за гарантиране на вземанията. След това ще се спра и на други числа и ефекти, които ще предизвикат тези промени в закона, и след това ще дам отговор на поставените въпроси. Част от тези поставени въпроси бяха изразени в писмените становища на институциите. Благодаря Ви за тези въпроси. Наистина е хубаво работниците и служителите, за които предстои да се възползват от правото си на защита и на гарантирано вземане на начислените, но неизплатени работни заплати, да знаят това. Ще си позволя да препоръчам на работната група, която ще се създаде между първо и второ четене, промяна и на други текстове, които се обсъждаха в Комисията по бюджет и финанси, в Комисията по труда и социалната политика. Фондът е създаден, за да гарантира правата на работниците и служителите. Средствата са на работодателите. Знаете, че в момента и от няколко години средства във Фонда за гарантирани вземания не постъпват, така че приходите са от глоби, от санкции и от лихвите, които идват от инвестицията на средствата в държавни и ценните книжа. Фондът е гаранционен. Това не са осигурителни вноски, както чухме в коментарите на някои от колегите народни Да, активите на фонда са над 200 млн. лв., не бих могла обаче да се съглася с изказването, че това са свободни средства. Тези средства са вложени в дългосрочни държавни ценните книжа, предимно десетгодишни. От няколко години фондът играе на закупуване на държавни ценни книжа – три и пет години, чиито погашения в момента предстоят. Но това наистина не означава, че свободният ресурс, който е около 4 млн. лв., не може да покрие размера на гарантираните вземания и увеличаване на размера, който се предлага в момента. Основните притеснения на институциите и на колегите от работодателските организации по отношение на контрола на фонда, също донякъде е неоснователен. Ще си позволя и в качеството си на изпълняващ длъжността директор на фонда да Ви кажа, че контролните органи на Националния осигурителен институт започват работа по преписката и по заявлението на работника и служителя след като решението на е излязло и имаме вписване на несъстоятелност. Тоест в териториалните поделения на Националния получават решение за вписване на несъстоятелност и започват проверка на работодателя и уведомяване на работника и служителя за възможността да подаде заявление, за да се гарантират тези начислени, но неизплатени заплати. Задължението в Закона за гарантиране на вземанията е изцяло на работодателя – той да уведоми чрез различни способи. Един от тях е да представи на видно място в предприятието, че срещу него е започнала процедура за несъстоятелност на един предходен етап. Синдикалните организации, ако в предприятието има такива организации, също са длъжни да уведомят работника и служителя. Периодът, в който работникът и служителят трябва да подаде заявлението и да поиска гарантиране на своята работна заплата, начислена, но неизплатена, а също така и гарантиране на паричните обезщетения, които са възникнали по силата на определени нормативни актове паричните обезщетения са временна неработоспособност за първия, втория и третия ден на работодателя, знаете, че тези дни се изплащат изцяло от работодателя – Осигурителния институт започва да плаща от четвъртия ден разходи за командировки, ако те не са изплатени на работника и служителя, определени обезщетения за неспазено предизвестие и всички други по род обезщетения, които са породени по силата на определени нормативни актове. За съжаление, в този 30-дневен срок практиката показва, че не е достатъчен, за да може работникът и служителят да се организира и да подаде своето заявление. Затова аз обръщам внимание с тревога, че към настоящия момент 10% от работниците и служителите получават отказ за издаване на разпореждане за изплащане на гарантирано вземане поради неспазен срок. Това е срокът, който аз апелирам да се увеличи, за да бъде ползата от промяната на Закона за гарантиране на вземанията на работници и служители насочена наистина към самия работник. Мисля, че уверението, което получихме, и волята да се направи широка работна група, предполагам, че в Народното събрание ще се вземе решение за един нормален срок, в който това да се случи, да се обърне внимание и на този срок. осигурителен институт имат задължение да направят проверка на база на ведомостите и наличната документация, която стои при работодателя по отношение на начислените и неизплатени работни заплати, тоест да установи правата на всяко едно лице по отношение размера на неговото гарантирано вземане, както и размера на паричните обезщетения, които са породени в неговото правоотношение. Трябва да се установи на лицето в какъв период му е прекратен трудовият договор, защото знаете, че ако трудовия договор е прекратен в 3-месечен срок преди вписването на несъстоятелността, тоест, ако е 4 месеца, той също губи право за получаване на гарантиран размер на начислената, но неизплатена работна заплата. Възможностите, които има Националният осигурителен предвид на това, че ние работим вече постфактум, след като съдът е вписал решение за несъстоятелност. Преди това контролните органи на Главна инспекция по труда и Националната агенция по приходите са тези, които осъществяват контрол по отношение на това защо толкова дълъг дълъг период от време работодателят не е плащал заплати. Знаете, че всеки един работник и служител може да подаде жалба, че в дълъг период от време неговата работна заплата не е изплатена. Ние, макар и да не сме задължени по закон, имаме служители в териториалните поделения, които чрез онлайн връзка с връзка с Агенцията по вписванията следят всеки ден кои са решенията, които излизат за несъстоятелност на работодателя, правят анализ на профила на този работодател има ли наети лица, и влизат веднага във връзка със счетоводство, с контролни органи от други институции, по силата на тристранно споразумение, за да могат да се уведомят работниците и служителите, че имат право на тези гарантирани вземания. Това го правим пак с оглед на краткия 30-дневен срок, който действа в закона в момента. Друго притеснение, което аз през годините, в които и като подуправител съм наблюдавала дейността на фонда, и сега, когато изпълнявам и длъжността директор на фонда до избирането на такъв,

и на социалните партньори, постигнахме от осмо място, вземанията на работниците и служителите бяха на осмо място, ние направихме техните вземания на четвърто място. Това все още е далечно място, като се има предвид с какъв капацитет и експертен потенциал работят банките. Обикновено вземанията, които са породени, и активите, които са в масата на несъстоятелността, се удовлетворяват първо от другите финансови институции. Поради тази причина Вие, госпожо Нинова, правилно отбелязахте, че сумите на реимбурсираните средства са твърде малко за периода на действие на фонда. Това са 160 хил. лв. или средногодишно около тридесет и няколко хиляди лева. Но, Но, уважаеми народни представители, това е така, защото в масата на несъстоятелността на тези работодатели няма достатъчно активи, които да удовлетворят вземането и фонда да реимбурсира тези средства, което означава, че плащанията – 4 милиона от създаването на фонда срещу реимбурсиране 160 хил. лв., всеки от Вас може да направи сметка какво представлява в процентно изражение.

това е законосъобразният начин, по който можем да гарантираме правата на работника и служителя, санкционирайки работодателя за това, че той не е изпълнил своите законови задължения. Мога също така да споделя, че активите на фонда са в такъв голям размер, защото доходността е висока и това е признато от Надзорния съвет – има и специално заседание. В момента, в който управлявам този фонд – в период на криза, средната доходност от инвестиция на тези средства е 4,67%, което означава, че ние гарантираме финансовата стабилност на фонда и защитаваме правата на работниците и служителите. Има и друга група работодатели, срещу които е по-трудно Това са работодателите, които усещат, че определен кредитор ще подаде искане за

Те са с прекратени договори. За тези работници и служители остава единствено възможността да потърсят своите изработени работни заплати

Ви уверявам, че контролът ще се засили. Ние ще продължаваме с уведомлението към работниците и служителите за несъстоятелност на работодателите, за да спестим загубата на този срок. Между първо и второ четене четене ще участваме експертно в подготовката на текстове, за да можем да гарантираме правата и, естествено, да администрираме политиката, която Вие сте възприели, за подобряване защитата на осигурените лица, на работниците и служителите, които трябва да се гарантират чрез този фонд. Готова съм

Госпожо председател, мисля, че беше доста обстойно и конкретно изказването на госпожа Караиванова, която допълнително ни информира за проблемите – за работниците, които очакват да се ползват от фонда. от фонда. Накратко резюмирам досегашната дискусия и ще отправя предложение, в което да се включат и представителите на Министерството на труда и социалната политика, и Вие като ръководител на фонда. Смятам, че има основание от нас да бъдат формулирани допълнителни предложения към законопроекта. Той разширява срока, в който могат да се искат такива обезщетения; повдига в някаква степен горната граница на месечните възнаграждения, които могат да се изплащат от фонда; гарантира, че той няма да се използва за заобикаляне чрез по-продължителен период на работа на фирмата. Но остава открит основният въпрос, без който няма да се получи „отпушване” на фонда. Смятам, че поради твърде бавните процедури по несъстоятелност ние трябва да изнесем защитата от фонда още в началния период и да променим приключването на производството по несъстоятелност с откриване на производството по несъстоятелност, като още в този момент работниците получат средствата, които те са изработили и които им се полагат. След това, ако масата на несъстоятелността позволява, фондът регресно да може да поиска тези средства. За съжаление, в повечето случаи такива средства не се набират след продажба на имуществото. Няма как да придвижим по-напред вземанията на работниците, защото преди тях са само тези вземания на кредиторите, които са обезпечени и предварително гарантирани. Трябва да ги конкурираме с държавата – това също е твърде трудно. Мисля, че при наличието на огромните средства, които вече са набрани във фонда, трябва да преминем към тази авансова защита, което ще разшири не с няколкостотин или с хиляда души хората, които в момента ще се ползват от законопроекта, а с няколко хиляди или няколко десетки хиляди. Средствата са достатъчни – поне за следващите няколко години. Искам да обърна внимание, че в резултат на предишното управление беше премахнато задължението на работодателите да внасят вноски във фонда. В момента няма да ги натоварим, предвид тежката икономическа ситуация, но в някаква степен на нормализация на икономическия живот и ако фондът заработи по-активно поради премахване на тези процедурни пречки, след няколко години той може, освен от доброто управление на средствата в него, да се попълва и от допълнителни средства от работодателите. Пак казвам, няма да има финансови пречки. Няма да са необходими допълнителни средства от бюджета или от други публични източници извън фонда, за да може защитата, която той предоставя, рязко да бъде увеличена с промяна в началния момент, от който могат да се ползват средствата по него. В нашата парламентарна група ще обсъдим Надявам се, че от страна на представителите ни в Комисията по труда и социалната политика могат да бъдат формулирани тези допълнителни предложения, така че да разчитаме и на Вашето съдействие в дискусията. Тази стъпка, която правим на първо четене, на второ да бъде още по-голяма и да даде възможност на много повече хора, които са заработили своите средства, да ги получат чрез дейността на фонда. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов. Има ли реплики към изказването на народния представител Янаки Стоилов? Всъщност предложенията, които направихте, ще бъдат обективирани в такива между първо и второ гласуване на законопроекта, ако той бъде одобрен от пленарната зала. Има ли заявки за други изказвания? Уважаеми колеги, ще подложа на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите

Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма – Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Преди да Ви припомня правилата за избор – има ли желаещи за процедура, или госпожа Джафер ще я направи заедно с представянето на доклада?

Колеги, гласувайте процедурното предложение за удължаване със седем дни на стандартния срок за предложения между първо и второ четене по Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Изслушването се състоя вчера в Здравната комисия, което е видно от представения доклад от Комисията по здравеопазване. Предлагам в началото на днешния избор, на днешната дискусия по обсъждане на кандидатурите, да изслушаме на Комисията по здравеопазване, а след това ще Ви припомня процедурните правила, които се отнасят до обсъждането и гласуването в пленарната зала и ще вървим по процедурата. Заповядайте, госпожо Джафер, да представите Доклада на Комисията по здравеопазване за проведеното изслушване на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря Ви, госпожо председател. На основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в пленарната зала кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова и д-р Динчо Генев. моля гласувайте направеното процедурно предложение.

Доктор Тодорова и д-р Генев да бъдат допуснати в залата.

На свое извънредно заседание, проведено на 9 юли 2013 г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване на предложените кандидати за управител на Националната здравоосигурителна каса по реда на Раздел ІІІ от Процедурните правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, членове на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на синдикатите и на пациентските организации. Председателят на Комисията по здравеопазването информира народните представители и гостите, че на отделно извънредно заседание, проведено на 8 юли 2013 г., комисията е извършила проверка на документите за допустимост във връзка с изслушване на кандидатите за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

При проверката Комисията установи, че предложените кандидати отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1 и чл. 21 от Закона за здравното осигуряване, въз основа на което се прие единодушно решение до изслушване в комисията да бъдат допуснати д-р Динчо Генев Генев и д-р Румяна Малинова Тодорова. Изслушването на кандидатите се проведе по реда на Раздел III от Процедурните правила и в поредност, определена по азбучен ред според личните им имена, по списък, съгласно Приложение № 1 към становището.

Кандидатурата на д-р Динчо Генев за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложена от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, беше представена от вносителя д-р Тунчер Кърджалиев. В изложението си д-р Генев акцентира върху проблемите в болничната помощ и по-конкретно в общинските лечебни заведения, като отбеляза, че съществува сериозен дисбаланс при разпределението на средствата в различните региони на страната. Той посочи, че завишените изисквания на медицинските стандарти са довели до намаляване на обема на дейност в общинските болници с 26%, докато реализираните спестявания на средства е в размер едва на 0,5%.

възстановяване на координацията между НЗОК, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, съсловните и пациентските организации и за възстановяване на договорното начало между НЗОК и Българския лекарски съюз. Той поясни, че остойностяването на медицинските услуги и преработването на медицинските стандарти също са от изключителна важност за нормалното функциониране на здравната система. Доктор Генев обяви за свой приоритет и въвеждането на електронна здравна карта. В отговор на отправените от народните представители въпроси д-р Генев изрази становище, че медицинските стандарти трябва да бъдат преразгледани, а дейностите, които са отговорност на държавата, следва да се заплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването, а не от Националната здравноосигурителна каса. Той отбеляза, че премахването на данък добавена стойност върху лекарствата, както и демонополизирането на НЗОК и въвеждането на конкурентен принцип между няколко каси би довело до решаване на част от настоящите финансовите проблеми на здравната система в България. Предложената от името на Парламентарната група на Коалиция за България кандидатура за управител на НЗОК на д-р Румяна Тодорова беше представена от един от вносителите д-р Емил Райнов. В своето изложение д-р Тодорова посочи, че установеното монополно положение на Националната здравноосигурителна каса и предприети действия през последните години са довели до загуба на доверието на обществото във фонда. Тя запозна народните представители с концепцията си за управление на Националната здравноосигурителна каса, която се състои от два пакета от мерки – спешен и стратегически. спешния пакет се предвижда извършването на задълбочен финансов анализ на сегашното състояние на Националната здравноосигурителна каса, който да бъде публично оповестен, изготвяне на конкретни мерки съвместно с Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, с цел гарантиране устойчивостта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса до края на 2013 г. и осъществяването на ефективен контрол

включва възстановяване на диалога и на договорното начало с договорните партньори, подобряване на комуникацията с институциите, съсловните и пациентските организации и гражданите, преразглеждането на медицинските стандарти и лекарствената политика и завършването на проекта за изграждане и въвеждане на електронна здравна карта. В хода на изслушването членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси по представената от кандидата концепция. Според д-р Тодорова основно задължение на един обществен фонд е гарантирането на пълна публичност и прозрачност на своята дейност, което може да се постигне чрез интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса. Тя изрази подкрепа за необходимостта от преработване на медицинските стандарти в посока задоволяване на потребностите и реалното остойностяване на медицинските услуги преди въвеждането на диагностично-свързаните групи като метод за заплащане на медицинската помощ. Доктор Тодорова информира народните представители, че на този етап в България следва да се обмисли въвеждането на надграждащ модел за финансиране на здравноосигурителната система, при който Националната здравноосигурителна каса да заплаща основния пакет от медицински дейности, а определена част от здравноосигурителните вноски да се разпределя към втори – надграждащ стълб. Предвид изключителната обществена значимост и ключовата роля на управителя на НЗОК в системата на здравеопазването беше предоставена възможност на представителите на съсловните и пациентските организации да изразят своите становища и предложения към двамата кандидати. Председателят на Българския лекарски съюз подчерта, че най-важната предпоставка за нормалното функциониране на здравната система в България е възстановяването на договорното начало и диалога между Националната здравноосигурителна каса и договорните партньори. Ръководствата и на трите съсловни организации се обединиха около становището, че основна цел на избрания за управител кандидат следва да бъде формирането на устойчива и дългосрочна политика на НЗОК, която да гарантира стабилност и ефективност на системата. Постигането на тази цел може да се осъществи чрез търсене на широка обществена подкрепа от всички заинтересовани страни при вземането на решения от ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Подчерта се и необходимостта от приемането на спешни законодателни промени в Закона за здравното осигуряване, с които да бъде възстановен общественият характер на структурата и управлението на фонда. Председателите на Националната пациентска организация, Българската асоциация за закрила на пациентите, Федерацията „Български пациентски форум” и Конфедерацията „Защита на здравето” акцентираха върху необходимостта от подобряване и улесняване достъпа на гражданите до медицинска, дентална и фармацевтична помощ, като подчертаха, че основната цел на ръководството на един обществен фонд, какъвто е Националната здравноосигурителна каса, следва да бъде преди всичко защита на интересите на здравноосигурените лица. Тази цел може да бъде постигната само при наличието на конструктивен и ефективен диалог с пациентските организации и гражданското общество при определянето на политиката на НЗОК. Въз основа на Въз основа на проведеното изслушване и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 11, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването на основание Раздел III, т. 8, изречение първо от Процедурните правила за издигане на кандидатури,

Да бъдат обсъдени предложените кандидатури за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел IV, т. 1 и 2 от Процедурните правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса 2. Да бъдат подложени на последователно гласуване кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса

както и проекти за решения за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса, Приложение № 2.” Съответно Приложение № 1 и № 2 са Ви предоставени със становището на комисията. Приложение № 1 е списък на предложените кандидатури за управител на Националната здравноосигурителна каса: 1. Доктор Динчо Генев Генев. 2. Доктор Румяна Малинова Тодорова. Приложение № 2 – съответно двете решения за двамата кандидати, които са в приложението.

ТОДОРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа съгласно приетите от нас процедурни правила бих искал от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да предложа да предложа на Вашето внимание кандидатурата на д-р Динчо Генев за управител на Националната здравноосигурителна каса. Доктор Динчо Генев е на 48 години. Завършил е средното си образование в град Харманли. През 1988 г. е завършил висше медицинско образование във Висшия медицински институт – гр. Стара Загора. От 1997 г. е със специалност „Вътрешни болести” след 5 годишна специализация в Медицинския университет в София. В същия университет през 2005 г. получава квалификация по здравен мениджмънт. Доктор Динчо Генев има сериозен професионален опит повече от 25 години. Работил е последователно като цехов лекар, ординатор във вътрешно отделение, лекар във военно отделение. От 2008 г. досега е управител на Многопрофилната болница за активно лечение в град Харманли. Доктор Генев е утвърден специалист в сферата на здравеопазването. Като такъв е оценен и от съсловната организация на Българския лекарски съюз. Вече втори мандат е председател на Районната колегия на Българския лекарски съюз в област Хасково. Господин Генев е избран и в Управителния съвет на Сдружението на общинските болници в Република България. Доктор Генев ползва руски и френски език. Семеен. Според нас д-р Динчо Генев има необходимия опит и качества, за да бъде предложен за управител на Националната здравноосигурителна каса. Вече дълги години той отстоява позициите позициите и интересите на общинското здравеопазване като първо ниво на достъп до болнична помощ и покриващо, знаете, повече от 40% от територията на страната. В качеството си на такъв той е получил висока оценка за своите способности и за своя труд от професионалното съсловие и от екипите на обществените организации и институции, в които е работил и в които е изпълнявал ръководни длъжности. Като имаме предвид всичко това и особено професионалните му компетенции и опит, смятаме, че д-р Димчо Генов би могъл да управлява успешно и отговорно Националната здравноосигурителна каса в интерес на българските пациенти и, разбира се, в интерес на

(КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на „Коалиция за България“ ние издигаме кандидатурата на д-р Румяна Малинова Тодорова. Доктор Тодорова от 30 години работи в системата на здравеопазването. Държа да подчертая – безпартийна. От 2004 до 2009 г. работи в Националната здравноосигурителна каса, преминавайки последователно през различни нива, достигайки до директор на Националната здравноосигурителна каса, което я прави доказан професионалист в сферата на здравното осигуряване. Тя е единственият директор от създаването на Касата, която е изкарала пълен мандат. По време на нейното управление НЗОК беше утвърдена като стабилна финансова институция, плащаща редовно изработената и отчетена дейност от договорните партньори. Не е имало спиране на плащанията, което се случи доста по-късно – в края на 2009 г. Бюджетът на НЗОК по време на нейното управление наистина беше балансиран, тоест приходите бяха равни на разходите. Беше въведено ИСО 2000, бе изградена и въведена Информационната здравна система, приета в края на 2008 г. Бе изграден Електронният здравен портал, бе изградено Електронното здравно досие, което някои го откриха четири години по-късно. Беше издадена Европейската здравна карта. Беше въведено електронното отчитане в доболничната помощ. Беше подписан договор с НАП за контрол. Въведоха се касовите апарати при плащанията на медикаментите в аптеките. Доктор Тодорова се ползва с подкрепата както на съсловните организации, както на пациентските организации, така и на цялата медицинска общност. В този момент, когато има пълна липса на авторитет и прозрачност в дейността на Касата – нещо, което установихме нееднократно през последните дни, д-р Тодорова е експертът, който може да върне доверието в институцията, която се грижи за здравето на всички нас, институцията, която управлява средствата, заделени от всички нас.

Благодаря, уважаеми господин председател. Дами и господа народни представители! Бих иска да задам следните въпроси на кандидатите за управители на Два от въпросите са изцяло политически, два от въпросите са чисто административни и управленски. Първият въпрос е как те ще осигурят прозрачност в дейността на институцията. Прозрачност – това е нещото, което в последните четири години липсваше в управлението на тази институция. Всеки опит за достъп до информация срещаше твърдия отпор В края на краищата тук не върви нито търговска тайна, нито каквото и да било. В Касата са нашите пари и всички ние, всички български граждани са длъжни да знаят какво се случва с тях. На второ място, в последно време сме свидетели на липсата на диалог – от една страна между Надзора на Касата и бившия управител. Цитираха са подменени протоколи, отказ за информация на Надзора, подменяне на пасажи на вече подписани протоколи, а от друга страна бяхме свидетели на липсата на диалог между Касата и съсловните организации. Стигна се до безпрецедентния случай, когато съсловна организация взема решение, че няма да участва в преговори, в диалог, ако вече бившият управител продължава да бъде управител Беше нарушен диалогът и между Касата и Министерството. Това нарушение не е отсега. Мисля, че миналата седмица цитирах писмо на бившата министърка Десислава Атанасова от 22 февруари тази година, в която тя нареждаше, тя молеше бившия шеф на Касата за диалог. Бяхме свидетели в този Парламент как служебният министър на здравеопазването Николай Петров от тази трибуна се молеше на вече бившия управител за диалог и за информация. Как ще гарантирате диалога с всички институции, а в края на краищата и диалога с всички граждани? Вторите два въпроса са чисто административни и управленски. Пак от тази трибуна вече бившият управител произнесе признанието, че по негови анализи над 300 млн. лв. от плащанията на Касата се изразходват неефективно. Как ще гарантирате ефективното използване на парите на българските здравноосигурени граждани? На четвърто място, стана ясно, че в периода от октомври 2009

Това означава ли, че административният капацитет на Касата е увеличен, или има нещо друго? Така че как ще гарантирате управленския капацитет на Касата? Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми кандидати, обръщам се с въпроси към Вас: бих искала да артикулирате от тази трибуна – на пленарната зала на Народно събрание, еднозначен отговор на два въпроса. Първите ми два въпроса са общи за двама Ви. Бихте ли приели прехвърляне на нови дейности от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса една последователна практика, на която бяхме свидетели през последните няколко години. Тоест какво е Вашето отношение практически към разширяването на основния пакет дейности, който Касата покрива? Вторият ми общ въпрос към двамата Ви е: какво мислите за функционирането на втори стълб на здравното осигуряване, евентуално надграждащ основен пакет на Националната здравноосигурителна каса или конкуренция между повече от една каси? Имам въпрос, който бих искала да задам на д-р Румяна Тодорова във връзка със спекулации в общественото пространство за предходния период, когато тя управляваше институцията. Готова ли сте на диалог във връзка с нов Национален рамков договор? Очаквате ли проблем със съсловната организация? Каква беше причината в предходни години, когато управлявахте Касата, да няма подписан такъв договор? Благодаря за вниманието.

Вчера на заседание на Комисията по здравеопазване Вие казахте, че не харесвате думата „лимити” в здравеопазването.

Втората и третата година – на по два прегледа, а от четвъртата година – веднъж годишно. Това са ракови заболявания, които в повечето случаи се влошават и в същото време е ограничен достъпът на пациентите до онкоспециалист. Те са принудени да си плащат всички консултации и манипулации между тези прегледи, защото Националната здравноосигурителна каса не дава пари за тези дейности. Един пример: в Онкологичната болница във Варна – „Д р Марко Марков”, пациентите са принудени да заплащат от джоба си всяко поставяне на катетър или инжекция, тъй като личните им лекари отказват да извършват тези манипулации и болните търсят помощ от специалист в онкологичния център. От две години и половина насам, откакто онкологичната помощ бе прехвърлена от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса, директорът на онкологичната болница във Варна направи процедурите платени, както предполагам е и в цялата страна. Проблем е и липсата на допълнително заплащане за профилактика на онкологичните заболявания, а всички ние сме наясно колко важно е да се открие злокачественото заболяване в начален стадий. Въпросът ми, госпожо Тодорова, ако станете управител на Националната здравноосигурителна каса, е: как смятате да се справите с този проблем? Какво бихте предприели спрямо точно този вид лимити?

Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Има ли реплики към изказването на госпожа Йорданова? Не виждам. Колеги, други изказвания? Няма други изказвания. Сега предлагам да чуем кандидатите.

Думата има д-р Генев. Имате възможност да отговорите не само на поставените въпроси, но и да засегнете други теми, които счетете за нужно. ДИНЧО ГЕНЕВ: Уважаеми господа депутати!

която не струва тези огромни пари, за които се говори, че струва създаването на система за отчитане на пациенти в реално време и за контрол именно на тези пациенти – дали се намират в болницата, или ги няма вътре в нея. По втория въпрос по отношение на възстановяване на диалога. Това е застъпено във вижданията ми за това, което трябва да се направи веднага, а не в дългосрочен план – именно възстановяване на координацията и диалога между Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации, съответните министерства и всички други организации, които участват в процеса на здравеопазване в Република България. За да се възстанови този диалог трябва да има доверие това е една от причините. Затова Ви моля всички Вас като депутати – надали има друга страна в света, в която българските лекари да са сатанизирани по начина, както беше направено в нашата страна нашата страна – да повярвате в българските лекари, да им дадете свобода да работят, за да може обществото да повярва в тях, за да се възстанови доверието именно между обществото и хората за обществения договор, който съществува.

ще бъде разбрано как се харчат парите, къде отиват. По отношение на това, че има над 300 млн. лв., сигурен съм, че сигурно има място за икономии, тъй като винаги могат да се намерят места, където парите изтичат безконтролно. Доколкото имам информация, но тя е от втора ръка, не е директна, примерно работено е по два проекта за електронна рецепта, за които е плащало и министерството – единият проект, и Националната здравноосигурителна каса, и накрая и двата проекта не стават. Това са пари, похарчени на вятъра. Тоест много трябва да се прецизира къде ще бъдат харчени средствата и по какъв начин.

Националната здравноосигурителна каса, тоест поемане на различни дейности от страна на Националната здравноосигурителна каса, които са били присъщи на министерството. Аз съм твърдо и категорично – „не”! Дори смятам, че отново да бъдат възстановени асистираната репродукция – именно инвитро оплождането, ваксинациите, също и за онкологичните заболявания. Това всъщност са задължения на държавата. Държавата не може да бяга от социалните си задължения и тя би трябвало да се заеме с това нещо, а не Националната здравноосигурителна каса да се занимава с това.

В настоящия момент Националната здравноосигурителна каса е монополна, самодоволна структура, която дори дори на моменти се държи арогантно спрямо изпълнителите на медицинската помощ, които са част от този договорен процес. По отношение на цялостната работа мога да кажа това, което трябва да се направи веднага. Първото е подробен финансов анализ с осигуряване прозрачност на състоянието на Касата. Това трябва да бъде изнесено на обществото. Обществото трябва да бъде много ясно информирано с какви пари се разполага, за да не се сипят напразни обвинения, че парите се харчат непрозрачно.

въпрос, факт, който беше споменат в доклада – с 26% е редуцирана работата в общинските болници вследствие на тези приети медицински стандарти, реализираната икономия е само 0,5%. Тоест с оръдие гърмим мухи.

не им се признава тази специалност и те не могат да работят, не могат да лекуват дори една пневмония. Това е реалното положение в България. Трябва да бъде въведена Единна интегрална информационна система, да бъде въведено електронно досие, електронна здравна карта, електронна рецепта. Това е и за контрола, и за повишаване на ефективността на харченето на средствата. Другият проблем е по отношение на детското здравеопазване – фокусиране върху тези проблеми, тъй като България и Румъния се намираме на едно от последните места в Европа по отношение на детското здравеопазване,

какво се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Това е свързано с демонополизацията. Тоест с тези средства, които са събрани като обем, можем да заплатим такъв обем от дейности. Това трябва да бъде ясно заявено на българския народ, за да знае какво е положението. Това е моето мнение.

имам привилегията – не знам дали е привилегия или недостатък, отново да кандидатствам за тази институция. Ще кажа, че с болка и доста се чудех дали да се кандидатирам за това място. Само с няколко приказки искам да припомня – в общи линии д-р Райнов каза в какво състояние оставих институцията есента на 2009 г. и и какво четем сега по медиите, дотолкова доколкото медиите са допуснати да напишат нещо за нея. Това ще свържа с въпросите, които ми бяха зададени. Искам тук, от тази трибуна, да попитам: къде е онзи милиард и половина, който събрахме за здраве? Къде отидоха парите, с които Касата правеше трансфери към държавата, към Министерството на здравеопазването? За какво бяха похарчени те? Аз като един редовен данъкоплатец, който никога не е пропускал да си плати вноските, дори и тогава, когато останах без работа, искам да знам къде са моите вноски, за какво бяха похарчени те? Ако някой ме убеди, че те бяха похарчени за здраве, че са дадени за програми за онкоболни, този въпрос никога повече няма да го задам. Как ще осигури институцията прозрачност? Виждам, че в залата има журналисти – една част не познавам, но по-голямата част от тях познавам, и искам да им припомня, ако са забравили, че в онези години те почти два пъти седмично бяха в Касата на семинари, на пресконференции и всичко се изнасяше. Парламентът изискваше от Касата прозрачност.

Касата има безплатен телефон за връзка на пациентите за всякакъв вид въпроси. Тъй като информацията е скрита, в момента тези телефони са прегрели. Има и онлайн връзки. Всеки месец, след заседание на Управителния съвет тогава, сега Надзорен съвет, отчетите за дейността и финансовото изпълнение за месеца бяха качвани на сайта на Касата. Сега, когато аз реших да направя своята подготовка за тази презентация, на сайта на Касата намерих само Закона за бюджета за 2013 г. И както пише в ал. 3 на чл. 1 на този закон, бюджетът бил балансиран. Но не е! е! В близките дни ще Ви убедя в това. Липса на диалог. Веднага спешно трябва да се направят стъпки към различните институции за възстановяване на диалога. С Министерството на здравеопазването, със съсловните организации предстои подписване на рамков договор. Подготовката на този рамков договор изисква време. Но никакъв рамков договор не може да бъде факт, докато институцията не излезе с ясна картина, снимка на моментното състояние на нещата. Две хиляди и тринадесета година е изключително рискова за Касата и първата ни задача е да завършим годината. От там нататък ще чертаем планове, те ще вървят успоредно. Към бюджета на Касата бяха вкарани дейности, които не са предвидени колко ще струват. Да, като цифра там са фиксирани средства. Само искам да припомня, че онкопрепаратите, лекарствата за лечение на онкоболни, когато се заплащаха от Министерството на здравеопазването, се заплащаха по съвсем различен принцип. Принципът на заплащане в Касата е отворен. Там не знаем колко пари ще бъдат похарчени. Изключително Изключително важно е да се седне още първия ден на разговор с пациентските организации, да чуем техните проблеми – преминаването на тези дейности към Касата улесниха ли техния достъп до лекарства и специалисти

Съюзът на фармацевтите, Съюзът на зъболекарите в България.

изграждането на информационната система, която да може да следи именно потреблението на средства. Това беше направено в периода 2007 – края на 2008 г. Тук трябва да отбележа, че заедно с изграждането на тази система в заема, който България сключи за изграждането й, влизаше и обучението на кадри. В момента тези кадри не са част от персонала на Националната каса. Това са хора, изградени да менижират, да управляват тази система и да я надграждат. Те са прогонени. Така че не знам какви 300 души са вкарани в Касата. Това ще се види допълнително. Моето лично притеснение е именно от управлението на тази сложна система, която, ще кажа само за информация, може да генерира хиляда справки. От тези хиляда справки Звеното за анализ може да направи един перфектен контрол. Основната функция на Касата е контролът. Другият документ, който намерих на сайта на Касата, това беше някакъв отчет за контролната дейност на Касата за определен период, от който ме е срам. Съжалявам, че лекари са писали вътре. Там се говори само за печати и липса на подписи. По отношение на персонала пак искам да припомня, че 2006 г., след конкурсът ми в Националната каса, каса, колективът на цялата система на Националната каса ме посрещна със стачки – недоволни от заплатите. Седнахме и заедно със синдикатите направихме щатното разпределение, в което наистина имаше доста отклонения. Сега чувам, че новоназначени хора са със заплати от 1000 до 1500 лв. по-високи от тези на стари служители. Институцията заработи постепенно, започнахме да си имаме доверие – говоря за 2006 г. Създаде се един екип и от там нататък следващата ни задача беше да изградим система за качество, така че тази институция, която изисква качество и ред, също да бъде подредена. Затова тръгнахме към сертифициране по ISO 9001:2000. В момента Касата не поддържа този сертификат. Дори бяхме стигнали до там да кандидатстваме за още по-високото ниво, когато осигурим защитата на информацията на личните данни на осигурените лица дейност, която изискваше доста усилия и не малко средства. По отношение на контрола, нека да не забравяме електронната здравна карта – персоналната електронна здравна карта. Тук с гордост искам да кажа, че наши експерти от Касата участваха в международни групи за разработване на Единна европейска електронна Работата беше стигнала дотам да се коментират задължителните параметри на тази карта, така че тя да служи както на национално ниво, така и в Европейския съюз. Но нещата, за съжаление, спряха до там. Изграждането на информационната система беше едно невероятно предизвикателство за целия персонал на Касата. Хората работеха с ентусиазъм, без да получават допълнително възнаграждение за това. Изгради се един базисен модел, който позволява надграждане. е необходимо да се ходи в Австралия за закупуване на групер и за включване на диагностично свързаните групи като начин на финансиране. Системата има тази възможност. Въпросът е на компетенции, да се седне и да се разработи от компетентните институции – имам предвид Касата и Министерството на здравеопазването с всички експерти, правилата за работа на тези диагностично свързани групи и тяхната същност. На въпросите на д-р Джафер - ще се прехвърлят ли нови дейности. И вчера иронично зададох въпроса: остана ли, д р Джафер, нещо, което да не е прехвърлено в Касата? Мисля, че остана само транспортът към Спешната помощ. Когато говорим за балансиран бюджет имам предвид това, а не цифрите. Цифрите много лесно се подреждат. За съжаление зад цифрите в медицината не стоят законите на аритметиката. Законите са други. Колко ще похарчим за онкоболни до края на годината – не знаем, колко ще стигне преразходът на болниците – не знаем; колко ще стигне преразходът изобщо за лекарства в Касата, също не знаем. Така че докато не започнем да говорим за управление на риска в тази голяма финансова институция, Касата не бива да предприема каквито и да било рискови начинания. Всичко е въпрос на задълбочен анализ с участието на много институции. Дали да има втори стълб? Искам да кажа на уважаемите дами и господа народни представители, че идвам от частния сектор, където много добре видях процесите на допълнителното частно осигуряване и съм песимист. Но, така или иначе, Касата не бива да остава монопол, въпреки че в момента с поправките в закона от 2010 г. Касата е абсолютен монопол. Тя няма конкуренция. Частните фондове от 1 август ще се подчиняват на Комисията по финансов надзор и Кодекса по застраховане - те нямат нищо общо със здравното осигуряване, то е конкуренция на Касата. Чакаме конкуренцията. В този смисъл от опита, който имам, и литературата, която съм прочела по темата, смятам, че когато на пазара се появят и други участници в процеса, първата стъпка трябва да бъде надграждане. Няма нищо по-хубаво от солидарния модел. Всички участваме солидарно и харчи този, който има нужда. Но дали това е така в момента? Колко са неосигурените в България, може ли някой да каже? Колко е реалният приход в Касата – може ли някой да каже? Докато тези въпроси не се изяснят, никаква база за по-нататъшни преговори и реални постъпки не може да бъде направена. Защо беше нарушен диалогът в предишните години и не се подписа НРД? Не може човек да има в джоба си 5 лева и да иска да си купи кола. Това искаше ръководството на Лекарския съюз тогава. По техните изчисления бюджетът на Касата трябваше да надхвърля допълнителни 2 млрд. лева, за да отговорим на техните искания – нещо, което беше невъзможно. По този начин се рискува в един момент всички здравноосигурени да останат без какъвто и да е достъп до услуги, без каквито и да са лекарства. Когато казвам, че трябва да се говори за риск и за управление на риска, имам предвид точно това, което се случва в момента в онкологията. Да, един фонд, който борави с определени средства, налага лимити. По принцип аз съм против лимитите като терминология, но не можем да не правим сметка на парите. По Закона за здравето държавата се задължава да отговаря за тези заболявания – за онкологията, за профилактиката, за спешността и за психиатричната помощ. Защо държавата бяга от своите задължения? Във всеки един момент парите на който и да е фонд могат да свършат и тогава естествено логично се налага въпросът: какво правим с тези болни. Какво ще правим с болниците, които имат интензивни грижи, ако свършат парите? В момента интензивните грижи са в Касата. Какво ще правим с онкоболните? Знаете ли, че в момента стоят купищата протоколи за онкопрепарати на пациенти, които чакат да бъдат подписани, за да си вземат лекарствата, защото д-р Цеков не е пожелал да ги подпише. Така че предизвикателствата пред Касата са огромни. Моментът е изключително труден. И аз пак казвам, че задачата минимум за момента е да се завърши 2013 г., за да могат да се положат основите за по-нататъшното развитие и съществуване, ако смея така да кажа, на тази институция. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.) Уважаеми колеги, не виждам заявки за изказвания. Закривам дебата. Ще пристъпим към гласуване на двете проекторешения. Докладвам Ви текста на първото от тях: „РЕШЕНИЕ за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Решението е прието от 42-то Народно събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат

Сега ще Ви докладвам втория проект така, както е внесен: „РЕШЕНИЕ за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

Избира Румяна Малинова Тодорова за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 февруари 2015 г. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Решението е прието от 42-то Народно събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.” Това е проектът за решение.

Поздравяваме д-р Тодорова за избора. Благодарим на двамата кандидати за участието им в работата на Народното събрание по тази точка. Преминаваме към следващата

и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а” и „с” и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа РЕШИ: Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва: за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 2 основни и 2 заместващи; - за Парламентарната група на Коалиция за България – 2 основни и 2 заместващи; - за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1 основен и 1 заместващ;

Разисквания. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по представения Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа?

Моля Ви да направите предложения от парламентарните групи, за да гласуваме след това докладвания проект от госпожа Златева ведно с персоналния състав на делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на Парламентарната група на Коалиция за България правя предложение за членове на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. За основни членове: господин Янаки Стоилов – и за ръководител на делегацията, госпожа Деница Златева, а за заместващи членове

Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Професор Станилов ще направи предложение от името на Парламентарната група на

От Парламентарната група на ГЕРБ няма предложение. Уважаеми народни представители, още веднъж ще прочета Проекта за решение и персоналния състав и след това ще го подложа на гласуване. „РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва: за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 2 основни и 2 заместващи; - за Парламентарната група на Коалиция за България – 2 основни и 2 заместващи; за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1 основен и 1 заместващ; - за Парламентарната група на Партия „Атака” – 1 основен и 1 заместващ.

Заместващи членове: - от Коалиция за България – Сияна Фудулова и Валери Жаблянов; - от Движението за права и свободи – Тунчер Кърджалиев;

Избрана е постоянната делегация, с изключение на представителите на ГЕРБ, които в един по-късен момент сигурно ще бъдат предложени в пленарната зала.

разгледа Проект на решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита, № 302-03-3, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. Комисията по труда и социалната политика, на свое редовно заседание, проведено на 4 юли 2013 г., разгледа Проект на решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита, № 302-03-3, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. В заседанието участва господин Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, госпожа Елена Велкова – директор на Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” на Министерството на труда и социалната политика. Проектът на решение бе представен от господин Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, който подчерта, че предлаганият за обсъждане документ е в изпълнение на чл. 19, ал. 6, буква от Устава на Международната организация на труда, съгласно който всяка държава – членка на организацията, е задължена в 18-месечен срок да представи пред националния законодателен орган приеманите на ежегодните конференции на Международната организация на труда международни препоръки. Препоръка № 202 относно минимума на социална защита е приета на Сто и първата сесия на Международната организация на труда, проведена в Женева на 14 юни 2012 г. Тя определя насоките за държавите членки за създаване и поддържане на минимум за социална защита като основен елемент на националните осигурителни системи прилагането на този минимум в рамките на стратегии за разширяване на социалното осигуряване, гарантиращи по-високи равнища на социално осигуряване за възможно повече хора, ръководени от стандартите за социално осигуряване на Международната организация на труда. За постигане на целта на препоръката трябва да бъде определена съвкупност от основни национални гаранции за социално осигуряване, обезпечаващи защита, насочена към предотвратяване или облекчаване на бедността, уязвимостта и социалното изключване. Гаранциите трябва да осигуряват такъв минимум на социална защита, който да гарантира през целия жизнен цикъл достъп на всички нуждаещи се до основни здравни грижи и до основен гарантиран доход, които заедно да гарантират ефективен достъп до стоки и услуги, определени като необходими на национално ниво. Препоръката определя принципите, които държавата трябва да прилага при изпълнението й: - универсалност на защитата, основана на социална солидарност; право на обезщетения, предписани от националното законодателство; - адекватност и предсказуемост на обезщетенията; - недискриминация, равенство на половете и отзивчивост към специални нужди; социално включване, включително на лица от неформалната икономика; - уважение на правата и достойнството на хората, обхванати от гаранциите на социалното осигуряване; - прогресивно реализиране, включително чрез определяне на цели и времеви рамки; солидарност при финансирането, като се търси постигането на оптимален баланс между отговорностите и интересите между тези, които финансират и тези, които се ползват от схемите за социално осигуряване; вземане предвид на разнообразието от методи и подходи, включване на финансови механизми и системи за достъп; - прозрачно, отчетливо и стабилно финансово управление и администрация; - финансова, фискална и икономическа устойчивост, като се вземат предвид социалната справедливост и равенство; съгласуваност със социалните, икономическите политики и политиките по заетостта; - съгласуваност между различните институции, отговорни за предоставянето на социална защита; висококачествени публични услуги, които подобряват предоставянето на системите за обществено осигуряване; - ефикасност и достъпност на процедурите по оплакване и обжалване; - редовен мониторинг на изпълнението и периодично оценяване; пълно зачитане на колективното трудово договаряне и свобода на организиране за всички работници, и - тристранно участие с представителни организации на работодателите и работниците, както и консултации с други подходящи и представителни организации на заинтересовани лица. Препоръката дава основните насоки за създаване и поддържане от държавите членки в съответствие с националните особености на Национален минимум на социална защита, който трябва да включва поне следните гаранции за социално осигуряване поне на национално определено минимално равнище: - достъп до национално определен набор от стоки и услуги, които отговарят на критериите за наличност, достъпност, приемливост и качество; основен гарантиран доход за деца, предоставящ достъп до храна, образование, грижи и всякакви други необходими стоки и услуги; основен гарантиран доход за лица в активна възраст, които са неспособни да печелят достатъчно средства, по-конкретно в случаи на заболяване, безработица, майчинство или инвалидност, и - основен гарантиран доход за възрастните. Съгласно препоръката националният минимум за социална защита трябва да бъде финансиран с национални средства, като държавите членки, чиито икономически и социални възможности са недостатъчни за изпълнението на гаранциите, съдържащи се в него, може да потърсят международно сътрудничество и подкрепа, които да допълнят техните собствени усилия. Препоръката дава насоките за формулиране и изпълнение на национални стратегии за разширяване на общественото осигуряване, основаващи се на национални консултации чрез ефективен социален диалог и социално участие. Тези стратегии трябва да се прилагат едновременно за хора във формалната и неформалната икономика и трябва да осигуряват подкрепа за групите в неравностойно положение и за лицата със специални нужди, като страните членки трябва да се стремят към постигането на обхвата и равнищата на помощи, установени в Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти) от 1952 г. или в други конвенции и препоръки на Международната организация на труда относно общественото осигуряване, които установяват по-напреднали стандарти. Препоръчва се страните-членки да обмислят ратифициране възможно най-рано, според националните особености, на Конвенция № 102 на Международната организация на труда. Вземането на акт е процедура, която се съдържа в Устава на Международната организация на труда и нейната функция се състои в широко информиране и мобилизация на общественото мнение за приемане на по-ефективни мерки на национално равнище, отговарящи на съответните международни документи.

да участват съвместно в законотворческия процес за създаване или подобряване на националното законодателство в съответна област от социалния живот. Вземането на акт от препоръки дава възможност на Народното събрание да има предвид тези документи при бъдеща работа. Вземането на акт не поражда непосредствени юридически задължения за националните органи по прилагането на разглежданите документи. По време на дискусията народните представители обсъдиха състоянието на социална защита в националното законодателство, което е в съответствие с разпоредбите в сферата на седем от деветте области на Конвенция № 102 на Международната организация и се и се обединиха около мнението, че въвеждането на принципите на Препоръка № 202 на Международната организация на труда е естествено допълнение и средство за постигане целите на конвенцията.

Нинова. Има ли желаещи да вземат отношение по внесения проект? Да Ви запозная проект на решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита,

Взема акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита, приета на 101-та сесия на Международната конференция на труда на 14 юни 2012 г. в Женева.” Женева.” Има ли желаещи за изказвания? Не виждам. да преминем към гласуване. Моля, гласувайте за приемане на решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда.